og 2. varamaður á lista Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi suður, María Rut Kristinsdóttir, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Guðný Birna Guðmundsdóttir og María Rut Kristinsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju.

óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta og mun atkvæðagreiðslan fara fram að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma.

Við verðum hins vegar að átta okkur á því að fólk víða um land er að bíða niðurstaðna í mörgum málum sem þetta þing hefur til afgreiðslu. Mig langar sérstaklega að nefna samgönguáætlun. Samgönguáætlun átti að klárast fyrir ári. Síðasta vor átti að klára samgönguáætlun en hún var eitt af þeim málum sem fóru í tætarann hjá stjórnarflokkunum þá. Það var mælt fyrir henni aftur í nóvember og nú nú er kominn júní og enn er umhverfis- og samgöngunefnd að taka inn gesti í þessu máli vegna þess að stjórnarmeirihlutinn getur ekki náð saman um það hvernig eigi að forgangsraða í uppbyggingu samgönguinnviða landsins næstu árin. Við erum ítrekað að fá ákall frá ýmsum sveitarfélögum úti um landið þar sem við erum beðin um að greiða þessu máli leið í gegnum þingið. Við það fólk vil ég segja:

til að svara skriflegri fyrirspurn. Ég velti því fyrir mér hvort það hafi verið eðli spurningarinnar sem hefur leitt til þess að það hefur dregist á langinn að svara þessu, hvort þetta sé einhver heit kartafla. Ef við erum ekki komin langt

Þetta var 12. febrúar síðastliðinn og núna er kominn 11. júní og ég er ekki enn þá búinn að fá svar. Hvernig stendur á þessu? Ég skora á virðulegan forseta að ganga eftir því að mér verði svarað. Nú er það þannig í forsetaúrskurði

Nú er það svo að það eru heilar 17 fyrirspurnir sem voru sendar inn á síðasta ári sem er ósvarað. Af 171 fyrirspurn eru rúmlega 150 fyrirspurnir sem eru komnar yfir þennan 15 virkra daga skilafrest sem er áskilinn í þingskapalögum. Ég er svo heppinn að eiga elstu fyrirspurnina sem var lögð inn á þing 26. september til dómsmálaráðherra.

En ég vil hvetja hæstv. forseta þingsins að vera enn þá grimmari í að brýna fyrir ráðherrum að svara fyrirspurnum þingmanna. Forseti. Alþingi hefur sannarlega það hlutverk að setja lög í landinu. En Alþingi hefur einnig annað mjög mikilvægt hlutverk og það er að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og því hvernig lögum er fylgt og hvort. Þá hefur Alþingi líka mikla þörf fyrir upplýsingar frá framkvæmdarvaldinu til að geta sinnt sínu löggjafarhlutverki. Og vegna þessa mikilvæga hlutverks, vegna hlutverks Alþingis í okkar stjórnskipun, þá ber ráðherrum að svara fyrirspurnum þingmanna innan 15 daga þegar þingmenn bera upp fyrirspurnir um framkvæmd laga eða fyrirkomulag í stjórnsýslunni. Sjálf er ég með a.m.k. þrjár fyrirspurnir sem eru komnar langt fram yfir þann tíma. Ég held að það séu komnir tveir mánuðir. Nú eru bara örfáir dagar eftir af þessu þingi

tala um fundarstjórn forseta. Það er nefnilega þannig að í dag er aðeins öðruvísi dagskrá heldur en við kannski öll bjuggumst við. Við bjuggumst öll við því að við myndum halda áfram að tala um raforkulög strax núna í dag sem við vorum komin langt á leið með. En í þeirri umræðu kom fram fullt af ágætisathugasemdum, sérstaklega að hægt sé að selja orku til baka frá stórnotendum.